je zaključena. Dajem na glasovanje Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, financije, državni proračun, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, turizam, rad i socijalno partnerstvo, razvoj i obnovu, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu financija Ivana Maletić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. hvala lijepo. Dame i gospodo saborski zastupnici. Ja ću se kratko osvrnuti na izvršavanje državnog proračuna u 2008. godini, počevši prvo sa makro ekonomskim pokazateljima koji su dakle za 2008. godinu utvrđeni. Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda iznosio je 2,4%, prosječna inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 6,1% u 2008. godini, industrijska proizvodnja porasla je 1,2%, trgovina na malo zabilježila je nominalni rast od 6%, a realno smanjenje od 0,5%. Ukupni robni izvoz izražen u kunama zabilježio je međugodišnji rast od 4,7%, dok je robni uvoz povećan 8,8%. Zašto su bitni ovi makroekonomski pokazatelji? Zato što su oni upravo okvir koji definira onda proračunske prihode i proračunsku potrošnju sa aspekta proračunskih prihoda proračunskih prihoda i ciljanog deficita. Dakle, u 2008. godini upravo zbog manjeg, nižeg rasta bruto domaćeg proizvoda ostvarenog posebno u drugoj polovici 2008. godine i ukupni prihodi ostvareni su u iznosu manjem od 2,3 milijarde kuna u odnosu na onaj planirani iznos. Dakle, ostvareni su iznos od 116,1 milijardu kuna, a bili su planirani u iznosu 118,4 milijarde kuna. Ono što je važno naglasiti i što je Vlada napravila u 2008. godini, dakle kada je u drugoj polovici zamijećen pad bruto društvenog proizvoda što se reflektiralo na ostvarenje prihoda, potrošnja je usporena i poduzete su potrebne mjere racionalizacije i proračunska potrošnja ne bi ustvari utjecala na povećanje deficita 2008. godine. Mjerama racionalizacije smo uspjeli ustvari doći do boljih fiskalnih pozicija i tako se dobro pripremiti za 2009. godinu. U 2008. godini na rashodnoj strani izvršenje je 118,6 milijardi kuna što je za 2,5 milijardi kuna manje od planiranog. I to je dakle u upravljanju rashodnom stranom naglasiti da su oni ostvareni u nižem iznosu od onog kako je planom bilo postavljeno za 2,5 milijuna kuna što je rezultata zaista mjera racionalizacije na različitim vrstama rashoda, od materijalnih rashoda do ostalih elemenata državne potrošnje. Ukupni manjak državnog proračuna u 2008. godini tako je ostvaren u iznosu od 0,8% bruto društvenog proizvoda. rezultat razlike prihoda i rashoda je bio vrlo povoljan na kraju 2008. godine i zaista je to bila povoljna fiskalna pozicija za 2009. godinu, jer je 2008. davala naznake onog što će se događati na međunarodnoj razini, a onda i utjecaja na Republiku Hrvatsku u 2009. godini. Dakle, tu smo sa aspekta izvršavanje 2008. ipak bili dobro pripremljeni i krenuli sa dobrih fiskalnih pozicija. Kada se doda rezultat izvanproračunskih korisnika i lokalne države, onda možemo govoriti o manjku konsolidirane opće države u 2008. godini od 0,9% bruto društvenog proizvoda. Evo, ovo je bio kratki osvrt na pokazatelje i rezultate poslovanja 2008. godine. I ako imate nekih pitanja, ja ću biti tu na raspolaganju. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite.

državne tajnice smo čuli u kojima makroekonomskim uvjetima i uz koje makroekonomske pokazatelje se izvršio državni proračun u 2008. godini pa ne bih onda dodatno još ponavljao te iste podatke osim kazati da je u drugom polugodištu 2008. došlo do naglog usporavanja gospodarske aktivnosti zbog čega je realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2008. godini bio 2,4% što je za 3,1% manje u odnosu na 2007. kada je bio 5,5%. U posljednjem tromjesečju također došlo je do znatnog rasta kamatnih stopa koje su u studenom iznosile maksimum 16,76%. I važno je naglasiti da je inozemni dug krajem 2008. iznosio 39 milijardi eura odnosno 82,4% bruto domaćeg proizvoda. Udio inozemnog duga u državi u ukupnom inozemnom dugu smanjen je sa 20,2% na 17,7% u 2008. godini. Prema konačnim podacima o izvršenju Državnog proračuna za 2008. godinu ukupni prihodi kojega čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 116,1 milijardu odnosno na razini 98% godišnjeg plana. Ukupni rashodi Državnog proračuna u 2008. godini planirani su u iznosu od 121,1 milijardu kuna, ostvareni su u iznosu 118,6 milijardi kuna što je za 2,5 milijarde manje od planiranog odnosno 2,1%. Ukupni rashodi državnog proračuna sastoje se od rashoda poslovanja koji su izvršeni u iznosu 115,3 milijarde i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3,3 milijarde kuna. Najveći udio u rashodima poslovanja imala je stavka naknada građanima i kućanstvima u iznosu 60,1 milijarda kuna od čega su mirovine i mirovinska primanja iznosila više od polovice čak 32,8 milijardi kuna a poslije njih najveća naknada je bila u sustavu zdravstva i socijalne skrbi u iznosu od 22,4 milijarde kuna. Prema računskom planu razlika prihoda i rashoda u 2008. godini rezultirala je manjkom od 2,5 milijarde kuna ili 6,9% manje od planiranog manjka. I u konačnici prema konačnim podacima iz 2008. godine ukupni manjak konsolidirane opće države ostvaren je na razini 0,9% bruto domaćeg proizvoda što je za 0,2% niže u odnosu na planirani manjak i za 0,3% niže u odnosu na 2007. godinu. Klub HDZ će biti za prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Hvala lijepa. Hvala. Klub SDP-a gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Govoriti o proračunu za 2008. godinu zapravo je deplasirano u trenutku kad su već odrađena dva rebalansa proračuna za 2009. godinu i kad se konstantno najavljuju novi rebalansi pa možemo čak reći da je hrvatska Vlada uvela u proračunski sustav jednu inovaciju kontinuirani rebalans. Međutim, unatoč svemu treba govoriti da bi se vidio kontinuitet politike jer proračun primarno jest instrument ostvarivanja politike aktuelne vlasti. Jučerašnji rebalans proračuna za 2009. godinu ministar financija Šuker najavio je kao proračun istine. Međutim, to je bilo samo priznanje istine, samo otrežnjenje a proračun istine je još jako daleko od istine odnosno od ostvarenja. Jer, prije govorenja o istini treba govoriti istinu a istina je da su već na ostvarivanju proračuna za 2008. godinu svi koji su htjeli jasno mogli vidjeti eroziju hrvatskog gospodarstva jer proračun je izraz potencijala odnosno snage nacionalnog gospodarstva. Samo Vlada to nije htjela vidjeti a sad odjednom preko noći doslovno kopernikovski obrat, spremnost na istinu kad se već ne može drugačije. Dakle, proračunsku 2008. godinu pamtit ćemo po nizu negativnih rekorda. Ostvaren je najniži realni rast bruto domaćeg proizvoda u posljednjem desetljeću, svega 2,4% pri inflaciji od 6,4%. Niski rast bruto domaćeg proizvoda uvjetovan je niskom razinom bruto domaće vrijednosti stvorene upravo u domaćem gospodarstvu koja pak je u najvećoj mjeri posljedica snažnog usporavanja rasta u oblasti industrije kao najvažnijeg stvaraoca novostvorene vrijednosti ali i najvažnijeg stvaraoca dobara namijenjenih izvozu. Nažalost, ovaj negativni rekord vezan uz bruto domaći proizvod nastavlja se i u 2009. godini ali sa znatno pojačanim intenzitetom. Naime, u prvom tromjesečju 2009. godine pad bruto domaćeg proizvoda iznosi 6,7% što je najveći pad u povijesti samostalne Hrvatske. ono što je najžalosnije u ovom podatku jest to da je u ovakvom padu bruto domaćeg proizvoda najviše doprinio pad osobne potrošnje građana kao najvažnije rashodovne komponente bruto domaćeg proizvoda. taj pad iznosi 10% i najveći je u posljednjih deset godina. Dakle, ovo je još jedan u nizu negativnih rekorda desetljeća i očito je da je standard hrvatskih građana prva i najveća žrtva aktualne politike ove vlasti. Istovremeno aktualna vlast sve više troši. Jedina potrošnja koja u Hrvatskoj raste upravo je državna potrošnja. U 2008. godini ostvaren je najniži rast uvoza roba i usluga od 1999. godine svega 3,6%. Ova činjenica dvostruko je negativna. S jedne strane to znači daljnje usporavanje gospodarske aktivnosti prerađivačke industrije, a s druge pak strane ima za posljedicu bitno smanjenje prihoda s naslova naplaćenog poreza na dodanu vrijednost kao najvažnijeg prihoda državnog proračuna. Realni rast izvoza roba i usluga od 1,7% također je najniži ali od 2002. godine. Pokrivenost robnog uvoza robnim izvozom bila je ispod 46% a vanjsko-trgovinski deficit povećan je za 12,6%. Ukupni inozemni dug iznosio je krajem 2008. 39 milijardi eura a u odnosu na prethodnu dakle 2007. godinu povećan je za gotovo 6 milijardi eura ili 18%. Najveći dio ovog povećanja tereti trgovačka društva. Inozemni dug povećao je za 5 postotnih poena svoj udjel u bruto domaćem proizvodu odnosno dosegnuo je čak 83% bruto domaćeg proizvoda. Tri su najveća problema ovoga trenutka u Hrvatskoj. Prvo, to su masovna otpuštanja radnika. Naime, od rujna 2008. što se označava početkom recesije pa do kraja ožujka 2009. bez posla je ostalo oko 50-ak tisuća radnika. Sljedeći problem je eskalacija neplaćanja. Trenutačno nepodmirena plaćanja iznose preko 17 milijardi kuna i ako se njihov rast nastavi ovim postojećim tempom, dakle, ako ne bude intenviziranja tempa rasta već da on bude otprilike na razini 500 do 600 milijuna kuna mjesečno do konca ove godine nepodmireni dugovi mogli bi narasti na 20 milijardi kuna a to onda znači samo jedno. Vrlo vjerojatan sloj gospodarstva pogotovo onog srednjeg i malog poduzetništva a to su upravo oni najpotentniji dijelovi hrvatskog gospodarstva. A Vlada unatoč svemu ovome ne donosi mjere iz proklamiranog antirecesijskog programa što bi trebala biti njezina kratkoročna reakcija na stanje recesije a još pak manje utvrđuje dugoročne strateške mjere kojima bi se mijenjala gospodarska struktura. Jer činjenica je da u Hrvatskoj imamo gospodarsku krizu zbog nagomilanih domaćih problema. Puno je manje uvoznih. Uvoznu financijsku krizu vjerojatno je uspješno amortizirala Hrvatska narodna banka svojom monetarnom politikom i veliki deviznim pričuvama. Međutim, daleko će teže biti nositi se sa krizom u realnom sektoru hrvatskog gospodarstva jer hrvatska se ekonomija svela na ekonomiju koja uvozi, u kojoj se svi zadužuju, troše i kupuju i zapravo PDV-om pune državnu kasu. A tako namirena, zadovoljna država troši, gradi mostove, zadužuju se da bi vratila stare dugove, krpa rupe i stvara nove deficite, jednom riječju funkcionira kao nakaradni perpetu mobile, već sam ovih dana upotrijebila ovaj izraz, ili još bolje kao …/Govornik se ne razumije./… ne smije stati jer ako stane pasti Industrija koja je godinama prikazivana kao nepotrebna pred kolapsom je. Hrvatska je doslovno potrošila proteklo desetljeće, dakle, te godine dostupnijeg i jeftinijeg kapitala a da nije učinila ništa u smislu promjene gospodarske strukture. A eto krize dolaze u ciklusima i zapravo su svaki puta sve teže i sve teže. Dakle, sve ove godine Vlada je u kontinuitetu kreirala a saborska većina donosila proračune koji su bili temeljeni na zaduživanju i doslovno na dodvoravanju biračkom tijelu. A proračun za 2008. godinu nije nikakav izuzetak, on je tipičan produkt takve politike. Zbog držanja velikog dijela hrvatskih građana u ovisnosti o državnim …/Govornik se ne razumije./… zbog kupovanja socijalnog mira, jednom riječju da bi se održalo na vlasti, trošilo se ono za što nije bilo pokrića u ostvarenim gospodarskim rezultatima ili krčmarskim jezikom, a reklo bi se, "živjelo se na veresiju". I doista žalosna je istina da Hrvatska sve više liči na krčmu s tom razlikom da u Hrvatskoj se odlično zna tko pije a tko sve to skupa plaća. (HDZ)** Kolegice nije Hrvatska krčma. Neprikladna usporedba Hrvatske sa krčmom. Klub Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin.

mjesnu samoupravu. Izvolite. dani su osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske za 2007./2008. pa onda ovako vidimo taj brutodomaći proizvod 2007. raste po stopi 5,5%, 2008. 2,4%. Već smo na minus 6,7%, cijena 2007. 2,9%., 2008. čak 6,1%, industrijska proizvodnja rasla je 2007 4,9%, 2008. 1,2%. Teško je reći koliko je ona danas u minusu, trgovina na malom 2007. raste po stopi 5,3%, 2008. minus 0,5%, ona danas nastavlja padati ispod 10%, broj noćenja, ne znam, inozemni dug itd., svi ti momenti se normalno pogoršavaju, 2008. u odnosu na 2007. 2008. bila je jedna teška godina ali prema 2009. može se reći da je to bila jedna sjajna godina a 2010. mislim da bi se svi mi s pravom trebali pribojavati. Ovo što Vlada radi, pogotovo u sadnje vrijeme, ovo sjeckanje repa mačku, malo po malo ili svaki tjedan rebalans jedan, to je jedna pogrešna politika. Imali smo nedavno kada su bili ovi prosvjedi poljoprivrednika u Zagrebu obećanje o milijardu i pol milijuna kuna koji bi trebali ići prema seljacima, od toga vjerojatno neće biti ništa. U izborno vrijeme kako da se izrazim, spiskalo se gotovo 10 milijardi kuna na razna obećanja od Podravskog ipsilona, preko nastavka gradnje Pelješkog mosta, preko mosta preko Drave itd.. I možda bi doista tu trebalo recimo tražiti modus kako pomoći poljoprivrednicima da prežive u tim velikim infrastrukturnim stavkama. Međutim, što je bit? Hrvatsku je 2008. kriza tek okrznula. Teško se može reći da smo se znali s njome nositi. Zašto to govorim? Zato jer je lani a lani je bila dobra godina prema ovoj 2009. brutodruštveni proizvod iznosio svega 2,4%, bio je najniži od 1999. Za prvih 6 mjeseci pad brutoproizvoda je 6,7%. '99. godine to je bila godina kada je Hrvatska također imala negativan rasta brutoproizvoda minus 1,5%. Zašto? Bila je to godina NATO udara na SR Jugoslaviju pa smo normalno izgubili turističku sezonu. Bila je to godina kada je Hrvatska na neki način bila izolirana kako bi se i kroz tu formu potakle političke promjene koje su se dogodile 3. siječnja, bila je to godina uništenog bankarskog sustava kada je nelikvidnost premašila 26 milijardi kuna a opet brutoproizvod je pao svega 1,5%, 1,5% E sada pogledajmo, danas je -6,7% što će reći da je on kolko, gotovo pet puta niži no što je bio te teške '99. godine. Zato prva stvar namjera hrvatskog nekog oporavka jasno da bi trebao biti jedan trenutni rebalans, realan rebalans, ne onu kozmetiku koju smo imali jučer, iako vidimo iz ovih današnjih rasprava da se nitko ne želi odreći apsolutno niti jednoga socijalnog prava. Jednom rječju, rebalans proračuna mora biti ta prva točka Na drugome mjestu tu su, istu sudbinu će doživjeti gradski, županijski proračuni koji će također podbaciti, možda će oni podbaciti i više od državnog proračuna, zasigurno da u recimo kao što je Slavonija, kao što je Dalmacija itd. Treba decentralizirati Hrvatsku, ne da se sredstva dijele prema političkoj podobnosti, tamo gdje su moji, gdje glasuju za mene tamo ću nešto raditi, drugdje neću. Treba spasiti izvoznike za koje bi više trebali, čak se usuđujem reći, biti zainteresirani oni krajevi koji ništa ne izvoze, nego oni gdje ta industrija još uvijek egzistira. Treba spasiti sezonu, ona ona je doista, čak ajde brojke su relativno solidne kada je riječ o noćenjima, odnosno popunjenosti tih smještajnih kapaciteta, ali je vanpansionska potrošnja negdje oko 30-tak % manje no što je bilo lani. Jednom rječju, trebamo spasiti sezonu ili turizam da bi spasili godine ili čitavu tu djelatnost koja je pred nama. Broj pod 5, uvjeriti ljude da svaki potencijalni investitor nije kriminalac i da mora biti dobro dočekan jer u protivnom politika, ništa nećemo, naprosto će razoriti ovu zemlju. Vidimo da ove godine recimo PDV pada već 15% u kontinuitetu 6 milijardi kuna, po tom osnovu imat ćemo manje od onih planiranih sredstava početkom prošle godine. Jednostavno mali više ne mogu opstati, nema razvoja, a mjera svih mjera mora biti politika jače kreditne aktivnosti i rasta potrošnje. Danas sam pročitao u bussines.hr kako Todorić prodaje svoj udio u "Tisku" i vjerojatno će to kupiti "Adris" iz Rovinja. Ako je tome tako onda se pribojavam ogromnih problema u tom poduzeću, a ako ne daj bože Todorić klekne, to će biti puno ozbiljnije od brodogradnje, jer ako se to dogodi onda će i cijela Hrvatska naći se na koljenima. Građani Hrvatske ako imaju jasno moraju, neću reći trošiti, moraju ulagati, moraju graditi, moraju kupovati, moramo potaknuti tu potrošnju jer bez toga svi tonemo, međutim Vlada ljudima nije nije dala recimo da rade u trgovini nedjeljom tijekom prošlih nekoliko mjeseci, ne daje još uvijek promjenu Zakona o pušenju i to ja mislim da je jedna pogrešna politika. Zašto sam spomenuo da je bruto društveni proizvod '99. godine bio -1,5%? Pa zato da bih rekao da smo u 2009. doista u problemima do guše jer će nam biti manji pretpostavljam, ne više 6,7%, ne 5,2% što predviđaju neki bankari, nego možda i daleko više. I tko nas je do toga doveo? Ma nije nas do toga doveo niti Međunarodni monetarni fond, niti jedna svjetska banka, niti Europska unija, ajde djelomično nas je okrznula svjetska kriza, to je točno, ali najveću odgovornost snose jasno naše Vlade. I zato, kao što rekoh, prvo što treba napraviti, na neki način pokrenuti tu Hrvatsku kroz između ostalog izmjenu i tih rebalansa. Mi smo u situaciju da su nam cijele gospodarske grane naprosto na izdisaju. O tekstilu više nitko niti niti ne govori, drvna industrija je za prvih šest, sedam mjeseci otpustila 25 hiljada ljudi, brodograđevna industrija nema nikakvih narudžbi, država je prema bankama za brodogradilište već platila ove godine 500 milijuna kuna jamstava. Do kraja godine bez reprograma spominjalo se 6 milijardi kuna, sad se govori o 800 milijuna kuna. Jedino likvidno gradilište koje državu ne košta niti jedne kuna je taj "Uljanik". Nažalost, njega treba privatizirat, ne znam zašto, meni to nije jasno, nemojte to činiti. Jedna Amerika podržava svoje banke, General Motors, a mi moramo privatizirati ono što koliko toliko još posluje. U veljači industrijska proizvodnja smanjena je za 14%, prerađivački sektor bilježi pad od 17,6%, ali ima grana koje posluju kao nikada, to su naše banke. Majkama naših banaka u svijetu opada opada dobit, ali zato u Zagrebačkoj 2008. raste dobit za 25,7%, u Privrednoj banci za 18,6%, u Raiffeisenu za 23,2%, u Erste za 31,6%, u OTP-u za 41% i to im jasno nije dosta jer im se dobit sad usporava, to primjećuju. Ali što bi rekli kada bi evo iznijeli podatak da UniCredito, majka Zagrebačke banke, ima dobit na razini grupe -38% u odnosu na 2008., Intesa pad dobiti od 65%, Erste banka -26,8%, Bayerische Landesbank ima gubitak od 5 milijardi eura itd., itd. Što je odlika proračuna odnosno ovoga materijala u izvršenju proračuna stravična za centralizacija, neće ovdje govoriti o Istri, ali sigurno oni koji rade njima se najmanje novaca iz državnog proračuna i vraća i mislim da je to pogubna politika jer ćemo istom

još jedanput ću reći, nemojmo privatizirati "Uljanik", riješimo status tog turističkog zemljišta, ti naši tajkuni nikome ništa ne plaćaju, neka na snazi ostane ovaj Zakon o brdsko-planinskom području. Bojim se da će se to neko drznuti promijeniti ili taj status ukinuti Istri i Primorsko-goranskoj županiji. Neka monopolisti se već jedanput počnu oporezivati, neka krene decentralizacija, ova centralizacija doista više nema smisla, ako je moguće neka se potaknu neke strane investicije, iako u ovom trenutku kada one rapidno opadaju diljem svijeta teško da o tome može biti riječi u Hrvatskoj. Ali je sigurno da ćemo kraj godine dočekati sa možda i 80000 manje radnih mjesta nego prošle godine. Sve u svemu 2008. taj proračun je bio težak 116 milijardi kuna. Porezi vidimo iznosili su prošle godine 66,3 milijarde kuna. Od toga PDV 41,3 milijardi kuna, doprinosi 40,7 milijardi kuna, trošarine 8,9 milijardi kuna, subvencije 6,8 milijardi kuna, pomoći dane u inozemstvo i lokalnoj samoupravi tako glasi stavka 5,7 milijardi kuna. Ali to je bilo 32% manje u odnosu na 2007. godinu i da ne nabrajam dalje. Sve u svemu 2008. je bila loša godina, ali spram 2009. godine biti će zlatna godina iako je pad bruto društvenog proizvoda bio najniži u odnosu na '99. Mislim da bi danas svi bili presretni kada bi znali da će iduće godine biti pad bruto proizvoda od -1,5% kao i '99. Sve u svemu ništa. Proračun je za nama. Vidimo ove podatke tu ispred nas i vidjet ćemo šta će se dešavati u vremenu pred nama. Hvala. Pojedinačna rasprava gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Jest da raspravljati o izvršenju Državnog proračuna za proteklu godinu u trenutku dok u aktualnoj godini smo već napravili 2 rebalansa i očekujemo treći, a pitanje je je li to posljednji je pomalo deplasirano. Međutim, ne želim toliko govoriti o nekim konkretnim pokazateljima kao što su kolege govorile prije o tome, nego više modelski o tome zašto mi o tim dokumentima uopće raspravljamo. Zašto ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo o izvršenju proračuna? Naime, ako prihvatimo tezu da se državna politika ili prioriteti i ono što se u državi treba raditi kao ne samo projekt i aktivnosti definira u državnom proračunu onda je smisao podnošenja izvješća o izvršenju državnog proračuna zapravo podnošenje računa odgovornom tijelu, dakle nama da li je izvršna vlast učinila sve ono što je dobila u zaduženje da napravi, odnosno u kojoj mjeri je izvršila stvari koje je morala izvršiti. I onda dolazimo do jednog zapravo pomalo paradoksalne situacije da mi iz godine u godinu imamo zapravo uštimavanje državnog proračuna. Zakon o izvršenju državnog proračuna je u članku 6a. za 2008. onda je to kao članak 7. preneseno u Zakon o izvršavanju Proračuna za 2009. godinu kazao da Vlada može donijeti na prijedlog Ministarstva financija može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja itd. u okviru proračunom planiranih sredstava. U 2008. godini Vlada je donijela ukupno 5 takvih odluka o preraspodjeli, četiri, dvije u studenom i dvije u prosincu. Dakle, a ta peta je bila sredinom listopada. I zapravo tim odlukama o preraspodjelama proračun koji smo mi izglasali ovdje u Hrvatskom saboru koji jedini imamo pravo donositi državni proračun, ali veze nema s onim proračunom koji je inicijalno bio izglasan. Kada pogledate i analizirate te odluke o preraspodjelama nije to samo bilo unutar pojedinog proračunskog korisnika pa hajmo interno preraspodijeliti. Dakle, ne znam Hrvatski sabor ima na raspolaganju 10 milijuna kuna i sad unutar svojih 10 milijuna kuna dogodilo se treba ne znam 100000 više za ovo ili 50000 manje za ono. Odlukama Vlade su mijenjani i iznosi pojedinih proračunskih korisnika. Nisam sigurna koliko je to u skladu sa zakonom koji govori da se preraspodjele mogu raditi samo u okviru proračunom planiranih sredstava za pojedine rashode, za pojedine rashode, odnosno za izdatke. I to nisu bili mali iznosi. Direktno je u svih pet odluka preraspodijeljeno tri milijarde i 585 milijuna 585 milijuna kuna s time da se ta direktno preraspodijeljena sredstva odnose na gotovo svaku stavku državnog proračuna. Kad pogledate po pojedinim proračunskim korisnicima možda je najveći ili najekstremniji primjer Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. U odnosu na proračun koji smo izglasali ovdje u Hrvatskom saboru na kraju je proračun Ministarstva zdravstva veći za gotovo 900 milijuna kuna, gotovo milijardu i nisam sigurna koliko se to uklapa da se može raditi raspodjele u okviru proračunom planiranih rashoda. I zato ponavljam pitanje na početku. Čemu uopće raspravljati o izvršenju proračuna u ovom dijelu podnošenja da tako kažem jedne temeljne odgovornosti, jedne temeljne funkcije Parlamenta da nadzire rad izvršne vlasti kad blage veze ovo što vi nama sad podnosite brojke nemaju s onim proračunom koji je u Saboru izglasan kroz inicijalni proračun i onaj jedan rebalans koji smo imali lani 2008. godine na proljeće. I ponavljam to nisu mala sredstva. Imate i neke, kad analizirate te odluke imate neke onako relativno zanimljive situacije. Primjerice iznosi za Vladu. 3.11. odlukom o preraspodjeli 3.11. Vlada dobiva 4 milijuna kuna, onda 23.12. milijun i 600000 kuna minus. Šta je to nego naštimavanje. Normalna pravno uređena država se ne bavi uštimavanjem državnog proračuna. Ili bi to bilo zadnje što bi trebala raditi. Stoga ja zaista vas negdje molim da te odredbe o preraspodjelama shvatite onako kako su bile inicijalno i mišljene. Jasno je da se na ovoj razini proračunskog planiranja gdje se ide prilično detaljno u programe i aktivnosti ne može za svaku aktivnost znati točno i dobro planirati za što treba. Dakle, vjerojatno život odnese negdje aktivnost malo više naprijed ili malo više nazad. Ali gotovo milijardu kuna imat razliku po proračunskom korisniku više ili manje u odnosu na ono što je Parlament rekao da može mislim da ipak malo uzimanje za pravo koje može biti utemeljeno na zakonu, ali ni na koji način nije niti pravilno niti bi imalo nekakvu legitimaciju. Druga stvar o kojoj želim govoriti o kojoj nitko nije govorio koji ovako nekako uvijek prođe na tiho to je korištenje sredstava proračunske zalihe. Po Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, odnosno za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva ili kod donošenja proračuna to nije bilo moguće predvidjeti i onda se to dodatno u stavku 3. članka 56. Zakona o proračunu objašnjava da sredstva proračunske zalihe se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica, pazite kolege, elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja, odnosno ostalih nepredviđenih rashoda koji su se dogodili tijekom godine. I pogledajte ovo izvješće o korištenju proračunske zalihe. unutra idu neke, u ovoj izvješću, drago nam je da ste nam to dali i da tu niste pokušali prikriti istinu ima i naprosto neke stvari koje ne spadaju, ni troškove koji se nisu mogli planirati ili koji su nepredviđeni nisu elementarne nepogode. Primjerice, jedna udruga, da je ne spominjem, gotovo 100 tisuća kuna, sve druge udruge moraju ići na natječaj Ureda za udruge i to nije sad nekakav izvanredni projekt, nego za redovan rad. Zašto sve udruge ne dobijaju za redovan rad iz proračunske zalihe? Zato što to nije namjena proračunske zalihe. Ili primjerice, restauracija crkve XY, imate takvih jako puno stavki. Ja zaista nemam ništa protiv restauracije bilo kakvih sakralnih ili kulturnih objekata. No međutim, zato postoji proračun Ministarstva kulture i zna se gdje se takva sredstva određuju i zna se koja je procedura za dobivanje sredstava. Ili nekakve ovako jako zabavne stavke. Središnji državni ured za upravu, dakle Vlada daje Središnjem državnom uredu za upravu 100 tisuća kuna da suorganizira sastanak na temu inovacije u upravi u mediteranskoj regiji s naglaskom na metodologije transfera inovacije, što god to bilo. Ako je to redovna djelatnost ureda za upravu, onda je to moralo biti planirano proračunom. Ako nije, ako je nešto izvanredno, onda to naprosto se ne treba raditi jer se negdje naprosto državna politika mora odrediti. Hrvatska matica iseljenika. Za financijsku potrebu provedbe Hrvatske matice iseljenika. Ne znam što je provedba Hrvatske matice iseljenika, milijun kuna. Takvi veliki iznosi naprosto moraju ići u proračun. To nisu elementarne nepogode ni ekološke katastrofe. Društvo Vjesnik d.d. za zbrinjavanje viška zaposlenika 3 milijuna 800 tisuća kuna. Ili ne znam, a imate, ima jedna cijela kategorija općine i županija i to je gotovo, dakle ne znam, konkretno, Općina Čeminac za financiranje kapitalnih projekta izgradnje dječjeg vrtića i doma kulture. Drugi dječji vrtići se ne financiraju iz državnog proračuna. Ili idu po određenim kriterijima u proračune Ministarstva prosvjete. I točno se vidi, kako bi rekla, politička jedna pripadnost. Možete gotovo minucuozno vidjet tko je na vlasti u kojoj općini. Ove koji su bliži vladajućim strukturama i Vladi, uredno dobivaju dotacije za koje druge općine moraju redovno aplicirati na natječaje državne i za njih se redovno planiraju sredstva u državnom proračunu. Ima tu tko se želi time baviti, ima tu dosta ovako pikanterija. Ili jedno od možda najbizarnijih. Vlada Republike Hrvatske donosi odluku da se Vladi Republike Hrvatske da iznos od 125 tisuća kuna za radove investicijskog održavanja. A Vlada ima svoj proračun, još je 5 puta mimo Sabora preraspodjeljivala proračun, onda sama sebi donosi odluku za nešto što je redovna djelatnost i što mora biti planirano u proračunu. Tekvando klub Damgan Croatia, to valjda što je ministar Primorac bivši bio u tekvandou, za održavanje nekakvog prvenstva. Drugi normalno apliciraju na projekte. Dakle, shvatili ste što sam htjela reći. Proračun koji mi izglasamo, a po Zakonu o izvršenju da možete preraspodjeljivati kako god hoćete, ali nema nikakvog … /Govornica se ne razumije./ … da uopće te uštimane brojke mi onda ovdje sad vidimo, baš ste dobri, imate dobre indekse, što kad ste uštimali. I druga stvar, molim vas da se po Zakonu o proračunu sredstva proračunske zalihe troše za namjene koje su predviđene zakonom, a ne da se financijski potpomažu oni koji su ili bliži vlasti i oni koji se za to uspiju ogrebati. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ona općina se zove Općina Čeminac, Čeminac se zove ona općina, ne Čeminac. Čeminac, ne Čeminac. Završni osvrt, državna tajnica Ivana Maletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo, završno bih samo htjela nakon rasprave reći da je politika fiskalna čitavo vrijeme usmjerena od samog početka racionalizacije i potrošnje. Niti jedan proračun ako promatrate proračune i rezultate nije ustvari doveo državu u situaciju da je potrošnja veća od Od 2006. godine vrlo jasno pokazatelji daju, znači sliku da je država u primarnom suficitu, što znači da ova razlika između prihoda i rashoda je ustvari manja od rashoda za kamate koje su vezane uz otplate dugova iz ranijih razdoblja. Dakle, i to je ono što je bio cilj čitavo vrijeme i to je naglašavano kao osnovni cilj fiskalne politike. Dakle, na racionalna potrošnja koja nas vodi u poziciju primarnog suficita, koja nas vodi u poziciju da zaista prihvatimo poslovanja, financiramo državnu potrošnju koju imamo. Upravo zahvaljujući takvoj fiskalnoj politici koja je od 2006. onda dala i kvalitetne rezultate u smislu primarnog suficita, imamo situaciju da u 2009. godini kada većina zemalja, posebno zemalja novih članica Europske unije, a onda i šire izvan Europske unije bilježe ogroman pad bruto društvenog proizvoda. Mi se ipak ne nalazimo u takvim dvocifrenim znamenkama pada bruto društvenog proizvoda, nego smo ipak u znatno boljoj poziciji jer se ona zaista dugoročno gradila od samog početka. Što se tiče preraspodjela, mislim da je važno naglasiti da su preraspodjele ustvari jedan mehanizam fleksibilnosti izvršavanja proračuna i preraspodjele su dakle nešto što prepoznaje ne samo Republika Hrvatska, nego sve zemlje, dakle u okruženju, na međunarodnoj razini. Mi kada smo radili i kada smo pregovarali pojedina područja sa Europskom unijom, pitali su nas na koji način smo osigurali fleksibilnost izvršavanja proračuna. Dakle, preraspodjela nikako nije mehanizam uštimavanja proračuna, nego je mehanizam davanja fleksibilnosti u izvršavanju proračuna jer je cilj da se kroz izvršavanje i kroz potrošnju postignu ciljevi koji su postavljeni. Nije dakle bitno je li kupljeno više vode, ne znam nekakvih čaša, materijalnih rashoda ovih ili onih, nego zaista jesmo li ispunili ciljeve koje smo postavili? i održali rast koji smo sebi zadali? Dakle, to je cilj ustvari preraspodjela, kvalitetan doprinos dobrom izvršavanju proračuna. Upravo zbog toga kada pogledate odredbe Zakona o proračunu, one se nisu mijenjale sa zakonom 2003. godine pa ni novim zakonom 2008. koji je na snazi od 1.1.2009. Odredbe o preraspodjeli su iste, znači u Zakonu o proračunu 2003. i 2008. godine. Potpuno su identične i kažu da možete dakle mijenjati potrošnju unutar stavki rashoda kroz preraspodjele. Ono što ćemo nastojati napraviti kroz Pravilnik o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna, zadati ustvari da se u izvještaju o izvršavanju doda još onaj stupac plana prije preraspodjela, tako da možete ustvari usporediti da vidite da se ne radi o uštimavanju, nego zaista da se radi o preraspodjelama koje doprinose kvaliteti rezultata kvaliteti rezultata državne potrošnje koji su zadani. Dakle i to isto recimo taj jedan stupac koji vama očito nedostaje i o kojem najviše govorite, to je ustvari nešto što je dio dobre međunarodne prakse, znači da se da ono što je temeljno bilo planirano stupac preraspodjele i onda onog što je izvršeno. Dakle i to možemo učiniti u tom dijelu poboljšanja u izvještaju o izvršavanju. Evo hvala lijepo na pažnji.